ako je na sednici Narodne skupštine prisutna većina od ukupnog broja narodnih poslanika.Molim poslanike da ubace kartice u poslaničke jedinice.Konstatujem da je primenom elektronskog sistema za glasanje utvrđeno da je u sali prisutno 170 narodnih poslanika, odnosno da je prisutna većina od ukupnog broja narodnih poslanika i da, prema tome, postoje uslovi za odlučivanje.Pre odlučivanja, to je razlog zašto smo malo kasnili, želeo bih da sačekate još desetak sekundi, jer sam želeo da posebno pozdravimo delegaciju koja je danas prisutna ovde i koji su naši gosti.

mi da posebno pozdravim gubernatora Sankt Petersburga Aleksandra Dimitrijeviča Beglova, predsednika Skupštine Sankt Petersburga Aleksandra Belskog, potpredsednika Ruske dume Aleksandra Babakoa

se nalaze u poseti gradu Beogradu.Posebno bih pozdravio i gradonačelnika Beograda, gospodina Zorana Radojičića, predsednika predsednika Skupštine grada Beograda Nikolu Nikodijevića i zamenika gradonačelnika Beograda Gorana mi još jednom da se zahvalim našim gostima i da ih pozdravim.Ja sam im rekao da će biti izuzetno prijatno i toplo dočekani. Mislim da nisu očekivali da će baš zaista tako i biti.Dozvolite mi na kraju da još jednom ponovim i kažem - Živelo srpsko-rusko

obavila pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima.S obzirom na to da je sastavni deo Predloga zakona postao amandman na član 66. narodnog poslanika Gojka Palalića, Narodna skupština će, saglasno članu 160. stav 3. Poslovnika, odlučivati samo o Predlogu zakona u celini.Stavljam na glasanje Predlog zakona o biocidnim proizvodima u celini.Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući

poslanika.Konstatujem da je Narodna skupština, većinom glasova, usvojila Predlog zakona o biocidnim proizvodima.Podsećam vas da je Narodna skupština obavila pretres Predloga zakona u načelu, a s obzirom na to da na predloge zakona iz sledećih tačaka dnevnog reda nisu podneti amandmani, Narodna skupština će, saglasno članu 160. stav 3. Poslovnika, odlučivati samo o predlozima zakona u celini.Imajući to u vidu, prelazimo na odlučivanje.Druga tačka dnevnog reda Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama Zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine, u celini.Molim poslanike da pritisnu odgovarajući taster.Zaustavljam glasanje: ukupno – 181, za – 181.Konstatujem da je Narodna skupština jednoglasno usvojila Predlog zakona o izmenama Zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine.Treća tačka dnevnog reda - Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima, u celini.Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući

sada prelazimo na odlučivanje o predlozima zakona o potvrđivanju međunarodnih ugovora, odnosno sporazuma, podsećam vas da, na osnovu člana 105. stav 3. tačka 6) Ustava Srbije, Narodna skupština odlučuje o zakonima kojima se uređuju zaključivanje i potvrđivanje međunarodnih ugovora većinom glasova svih narodnih poslanika.Imajući to u vidu, prelazimo na odlučivanje.Četvrta Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Izmene Sporazuma o poljoprivrednim proizvodima između Republike Srbije i Kraljevine Norveške, u celini.Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući

tačka dnevnog reda - Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o saradnji u zaštiti od katastrofa na Zapadnom Balkanu, u celini.Molim poslanike da pritisnu odgovarajući taster.Zaustavljam glasanje: ukupno - 181, za - 181.Konstatujem da je Narodna skupština jednoglasno usvojila Predlog zakona tačka dnevnog reda.Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o uzajamnom priznavanju i zameni vozačkih dozvola između Vlade Republike Srbije i Vlade Narodne Republike Kine, u celini.Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster.Zaustavljam glasanje: ukupno – 181, za – 181.Konstatujem da je Narodna skupština jednoglasno usvojila Predlog zakona.Pošto je Narodna skupština obavila zajednički jedinstveni pretres, a pre prelaska na odlučivanje, podsećam vas da, prema članu 105. stav 2. tačke 12. i 13. Ustava Srbije, Narodna skupština većinom glasova svih narodnih poslanika bira predsednike sudova i sudije i odlučuje o prestanku funkcije javnog tužioca.Imajući tužioca.Imajući to u vidu, prelazimo na odlučivanje.Sedma tačka dnevnog reda.Stavljam na glasanje Predlog odluke o prestanku funkcije javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Kuršumliji, u celini.Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući

181.Konstatujem da je Narodna skupština jednoglasno usvojila Predlog odluke.Osma tačka dnevnog reda.Stavljam na glasanje Predlog Odluke o izboru predsednika sudova, u celini.Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući

odluke.Deveta tačka dnevnog reda.Stavljam na glasanje Predlog odluke o izboru sudije koji se prvi put bira na sudijsku funkciju, u celini.Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući

odluke.Dozvolite mi da, u ime narodnih poslanika i u svoje ime, čestitam izabranim nosiocima funkcija na izboru i da im poželim puno uspeha u radu.Pošto radu.Pošto je Narodna skupština obavila jedinstveni pretres o predlozima odluka, a pre prelaska na odlučivanje, podsećam vas da, prema članu 105. stav 2. tačka 15. Ustava Srbije, Narodna skupština vrši izborne nadležnosti većinom glasova svih narodnih poslanika.Imajući to u vidu, prelazimo na odlučivanje.Deseta tačka dnevnog reda.Stavljam na glasanje Predlog odluke o izboru dva člana Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, u celini.Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući

poslanik.Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova svih narodnih poslanika usvojila Predlog odluke.Jedanaesta tačka dnevnog reda.Stavljam na glasanje Predlog odluke o izboru predsednika i članova Komisije za hartije od vrednosti, u celini.Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući

odluke.Dozvolite mi da, u ime narodnih poslanika i u svoje ime, čestitam izabranim nosiocima funkcija na izboru i da im poželim puno uspeha u radu.Pre zaključivanja sednice, dozvolite mi samo da vas obavestim da sam zakazao dve sednice za utorak 23. novembar, u 10.00 budžet i ostali zakoni i još neki međunarodni sporazumi, ukupno 17 tačka dnevnog reda, da vas ne opterećujem, i Osmu sednicu Drugog redovnog zasedanja za četvrtak, 25. novembar, sa tačkom dnevnog reda – Predlog zakona o referendumu i narodnoj inicijativi. To je neophodno da bismo stigli da završimo do kraja našeg mandata ustavne promene.Pošto je Narodna skupština obavila razmatranje svih tačaka dnevnog reda ove sednice i odlučivanje o njima, saglasno članu 102. Poslovnika, zaključujem Šestu sednicu Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine u 2021. godini.Hvala.